Vladimir (HDZ)** Idemo na slijedeću točku. - Prijedlog odluke o proglašenju "Nacionalnog dana invalida rada", Predlagatelj: Odbor za rad i socijalno partnerstvo Sastavni dio materijala je mišljenje Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Predsjednik odbora gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, kolege zastupnici. Odbor za rad i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora predlaže Hrvatskom saboru da se proglasi "Nacionalnim danom invalida rada" 21. ožujak. Odboru za rad i socijalno partnerstvo inicijativu je uputio Hrvatski savez udruga invalida rada koji je ujedno predložio 21. ožujak danom kojim bi se obilježavao “nacionalnim danom invalida rada“. Zašto 21. ožujak? Zato jer do 1992. godine 21. ožujak obilježavao se kao međunarodni dan osoba sa invaliditetom, a u spomen na rudarsku nesreću koja se dogodila u Belgiji 1956. godine u kojoj su stradale 262 osobe. Invalidi rada u Hrvatskoj čine veliki udio u ukupnoj populaciji osoba sa invaliditetom. Prema podacima zadnjima koje imamo iz 2008. godine ima 243011 invalida rada što je negdje oko 50% od ukupnog broja osoba s invaliditetom, a koji čine oko 11% stanovnika Hrvatske. Donošenjem ovakve odluke o proglašenju 21. ožujka danom invalida rada svi zajedno bi pridonijeli kao društvo da se na taj dan i da i da taj dan svi zajedno senzibiliziramo se sa problemima invalida rada, te da posebno na taj dan svi zajedno doprinesemo stvaranje pozitivnog ozračja za sprječavanje ozljeda na radu i profesionalnih bolesti kao i rješavanje društvenih potreba za osobe s invaliditetom. Na kraju još jednom pozivam sve zastupnike Hrvatskog sabora da jednoglasno prihvate 21. ožujak danom invalida rada. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospođa zastupnica Ljubica Lukačić. Izvolite. **Lukačić, Ljubica (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo odmah na početku želim istaknuti da će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati donošenje odluke da se dan 21. ožujka proglasi nacionalnim danom invalida rada. Kao što je kolega Kunst u ime predlagatelja istaknuo, a vi ste evo kolege zastupnici to već u zadnjih nekoliko mjeseci imali prigodu čuti da u Republici Hrvatskoj postoji čak 11% osoba sa invaliditetom, a da od toga evo skoro 50% jesu osobe s invaliditetom, odnosno invalidi rada. Svakodnevno taj broj se na žalost povećava, obzirom da na poslu na žalost svakodnevno stradaju ljudi i njihovo zdravstveno stanje najčešće u konačnici završava invaliditetom. Dan, nacionalni dan invalida rada omogućio bi ovoj kategoriji osoba s invaliditetom da na taj dan što bolje senzibilizira cijelu zajednicu, dakle da ih na taj dan upozna sa svojim problemima sa kojima se susreću a i da ih pouče i o tome kako oni misle da bi se njihovi problemi trebali rješavati. Meni je osobito zadovoljstvo da evo o osobama s invaliditetom raspravljamo u ovom Visokom domu obzirom da na taj način i mi senzibiliziramo javnost, odnosno razvijamo svijest svih ljudi u Republici Hrvatskoj, a time poštivamo odredbe konvencije, Međunarodne konvencije o pravima osoba sa invaliditetom koja eto regulira i područje razvijanja svijesti. Vjerujem da ćemo svi, dakle jednoglasno podržati donošenje ove odluke, jer evo na taj način i mi dajemo svoj doprinos u kvaliteti življenja osoba sa invaliditetom i u senzibiliziranju cjelokupne hrvatske javnosti za njihovu problematiku. Evo još jedanput na kraju ističem da će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati donošenje ove odluke. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub SDP-a, gospođa zastupnica Vesna Škulić. Izvolite. **Škulić, Vesna (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, uvaženi kolege predlagatelji. Eto da je do nas već bi javnost bila jako, jako senzibilizirana. Međutim, čini mi se da je ipak problem u provedbi. No odmah na početku želim naglasiti da će klub SDP-a podržati prijedlog odluke o proglašenju nacionalnog dana invalida rada 21. ožujka. Upoznati smo evo s činjenicom da 11% populacije u Hrvatskoj su osobe s invaliditetom, a od tog broja 50% su invalidi rada. Kao društvo i kao pojedinci trebali smo se već davno zamisliti nad tom brojkom. Pitamo se da li je u obrazloženju ovog prijedloga dovoljno samo reći da će se obilježavanjem nacionalnog dana invalida rada pridonijeti senzibilizaciji cjelokupne javnosti, problematike s kojom se susreću invalidi rada. Mišljenja smo ako će se ovaj dan proglasiti zbog toga da bi se prisjetili nekih tragedija ili nepravednosti sustava, a ne čineći ništa u prevenciji ili sanaciji štete taj dan će se izgubiti u masi dana kojima nešto obilježavamo. Inače, 21. prosinca se obilježava Dan Downovog sindroma, hrvatski Dan oboljelih od migrene, Svjetski dan lutkarstva, Svjetski dan zaštite šuma, Međunarodni dan borbe protiv rasizma, Bachov rođendan i moj imendan. Malo šale! No, ipak da se uozbiljimo jer radi se o jako, jako ozbiljnoj temi. Otkud 243011 osoba koji su postali invalidi rada s tendencijom rasta. Svi smo upoznati s činjenicom da se devedesetih godina kriminalnom pretvorbom i privatizacijom opljačkane tvornice, prodane ili kupljene za kunu, a veliki broj zaposlenika poslan je u invalidsku mirovinu. Maestralno smo od radno sposobnih ljudi napravili socijalnu kategoriju. Sada ću se malo dotaknuti kao svaki normalni Hrvat i Hrvatica Slovenije. Zašto radnici u slovenskim firmama u Sloveniji rade pod punom zaštitnom opremom, a zaposlenici istih slovenskih firmi u Hrvatskoj ne moraju imati apsolutno ništa na sebi od zaštitnog odijela. Tko je kriv, mi ili Slovenci? Gdje su naše inspekcije rada? Što je s radnicima “Salonita“? U civiliziranom svijetu zabranjen je azbest, tehnološki materijal koji uzrokuje rak pluća i niz drugih poteškoća dišnog sustava. Maleno mjesto koje zbog svoje ljepote nekada nazvano “malom Venecijom“ danas je simbol za otrov, bolest i smrt. A vranjička bolest zapravo je naziv za podmuklu, neizlječivu i često smrtonosnu bolest azbestozu. Od te bolesti u posljednjih desetak godina u Vranjicu je oboljelo najmanje 400 ljudi, deseci su umrli. Kako spriječiti nastale invalidnosti djelujući preventivno? Invalidi rada ugrožena su skupina, o njima ovise cijele obitelji, a sami smo svjesni da su primanja ili mirovine sramotno male i da se srozavaju na samo dno ljudskog dostojanstva. Što je s procesom rehabilitacije koji bi afirmirao ostanak na tržištu rada i polazi od mogućnosti preostalih funkcija za koje su osobe osposobljene što bi trebalo biti društveno prihvaćena strategija, a ne samo sve svesti na isplaćivanje naknada. Osim urušenog dostojanstva, ovdje možemo govoriti i o ekonomskoj diskriminaciji zbog toga što osobe koje uvjetima jednake produktivnosti ne primaju jednaku plaću za jednaki rad ili im se u radu postavljaju nejednaki uvjeti. Na cjelokupnom tržištu rada smo obavezni utvrditi mjere sprečavanja sveukupnog fenomena diskriminacije, pa tako i ovog ekonomskog aspekta koji je na prvo pogled nevidljiv. Ne znam koliko vam je poznato da je iz mirovinskog osiguranja od 1999. godine nestalo pravo na zaposlenje koje su ostvarivali invalidi rada s preostalom radnom sposobnošću do konca 1998. 1998. godine, a koje se ostvarivalo nastavkom rada kod istog poslodavca ili primanjima naknade iz mirovinskog osiguranja za koje se vrijeme računa i staž osiguranja. Istodobno je došlo do značajne promjene u definiranju invalidnosti prema kojoj nekadašnji gubitak radne sposobnosti odgovara sadašnjoj profesionalnoj nesposobnosti za rad. To je dovelo i do sužavanja broja osoba u praksi koje bi se mogle osposobiti za rad, odnosno neko drugo zanimanje. Prema radnoj definiciji invalidnosti koja je bila znatno šireg opsega, bilo je lakše postati invalidom rada, odnosno utvrditi invalidnost. Time se otvarao i mnogo širi opseg preostale radne sposobnosti, a time i šire mogućnosti za rehabilitaciju ili zapošljavanje na drugom poslu. Isključivanjem invalida rada iz kruga radno sposobnih osoba na način da im se osigurava invalidska mirovina, dovelo je do nelogičnosti korištenja prava na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad. Naime, za razliku od nezaposlenih zdravih osoba koje neopravdano odbiju ponuđeno zaposlenje i time gube pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti, invalidi rada kojemu u okviru njegove preostale sposobnosti bude ponuđeno odgovarajuće radno mjesto, ne gubi pravo na utvrđeni iznos invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad. Ako se napravi odgovarajući profesionalni rehabilitacijski program, često se invalide rada stavlja na slabije plaćeno radno mjesto. Osobe s invaliditetom suočavaju se s brojnim problemima jer nastankom invalidnosti nisu više u mogućnosti živjeti, raditi i privređivati na isti način kao prije ozljede, odnosno bolesti. Pri rješavanju tih problema značajnu ulogu ima upravo profesionalna rehabilitacija. Osnovni problem koji se postavlja pred suvremeno društvo jest kako osobe s invaliditetom egzistencijalno osigurati, obrazovati, rehabilitirati, zaposliti i integrirati u društvo? U odnosu na pravu regulativu koja je u Republici Hrvatskoj utvrdila prava invalida rada upravo u području profesionalne rehabilitacije, može se reći da postoji veliki nerazmjer između standarda, predviđenih pravnih propisa i prakse koja se pritom provodi. Razlozi tog nerazmjera ekonomske su naravi. Velika vjerojatnost nemogućnosti zapošljavanja nakon provedene profesionalne rehabilitacije i gubitka financijske sigurnosti odvraća invalide rada od samog procesa profesionalne rehabilitacije i prisiljava ih na odabir lakšeg i sigurnijeg puta. Nažalost, to je odlazak u invalidsku mirovinu, što im donekle osigurava određenu financijsku sigurnost, ali ih pritom ali ih pritom čini pasivnim članovima društva koji bi korištenjem svojih potencijala mogli koristiti u svom punom ljudskom ostvarenju. Da bi umirili čistu savjest, često teške ljudske sudbine u koje su uključene i njihove obitelji, a posebice njihova djeca organiziramo humanitarne zabave. Zašto humanitarne zabave umjesto dobro uređenih socijalno pravednih i provedivih zakona? Dakle, dan kao obilježavanje nečeg na što treba upozoravati podržavamo, međutim radi se o 243 tisuće ljudskih života plus članova njihovih obitelji koji žive 365 dana u godini. Svaki dan trebamo upozoravati na to štiteći njihovo dostojanstvo, a tog 21. ožujka odrediti kao dan u kojem ćemo sumirati sve ono što smo napravili tijekom godine. Moramo zaustaviti političko manekenstvo nad sudbinom socijalno, zdravstveno ili kako god ugrožene populacije samo taj dan. Nekoliko sati, medijski kao neka usput vijest, provučena vijest u novinama sa slikom istih političkih manekena. Još jednom naglašavam, klub SDP-a podržava Prijedlog odluke o proglašenju Nacionalnog dana invalida rada 21. ožujka, ali ujedno traži od predlagatelja da pokrene sve raspoložive mehanizme, da brojku od 243 tisuće i 11 ljudi se ne povećava, a kvaliteta života već postojećih invalida rada neka se podigne na razinu dostojnu svakog čovjeka. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa. Klub HNS-a, gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite.

Međutim, kolega Kunst i kolege iz Odbora za rad, ima nas koji ćemo se suzdržati i zato sam i dobio zadatak ispred kluba da to i obrazložim. Naime, sad su i kolege ispred kluba SDP-a dali dio tog obrazloženja. Mi imamo već danas međunarodni dan. Što činimo 3. prosinca? Koliko ga koristimo da bi ovdje stoje dvije osnovne poruke, senzibilizaciji cjelokupne javnosti na probleme sa kojima se susreću invalidi rada i drugo, stvoriti pozitivnu klimu za sprečavanje ozljeda na radu i profesionalnih bolesti. To mene ne zadovoljava. Ja kao liječnik to ne mogu prihvatiti. 243 tisuće osoba. To je zastrašujuća brojka, zastrašujuća brojka i nije dovoljno senzibilizirati javnost, nije dovoljno stvoriti pozitivnu klimu. Potrebno je, dakle po meni ne uvesti nacionalni dan, već nacionalnu strategiju ili nacionalni akcijski plan za zaštitu, bolju zaštitu radnika na radu. Treba jasno vidjeti tko to ne provodi zaštitu i u kojim tvrtkama. Tko to ne educira svoje djelatnike pa dolazi do ozljeda na radu. To su stvari koje moramo analizirati, vidjeti i ova brojka mora rapidno padati i nikako se održavati na ovoj stravično visokom broju. Treba nastojati sačuvati i fizičko zdravlje i duševno zdravlje naših radnika. Vidimo kako je prošao nedavni prijedlog Zakona o sprječavanju zlostavljanja na radu. Na žalost i zaštitne mjere i puno toga što bi trebalo bolje i kvalitetnije provoditi u našim tvrtkama ne nadziremo. Ja bih volio dobiti inspekcijske preglede, analize, stvarnog stanja na terenu i zbog čega imamo 240 tisuća invalida rada. Zato dobit ćete podršku od većine, ali neki od nas ćemo se suzdržati iz razloga jer smatramo da u ovom pravcu ne treba raditi, već sasvim konkretno pokušati smanjiti broj utjecajem na, utječući utječući na poslodavce i one koji mogu i trebaju smanjiti broj takvih invalida. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Stjepan Kundić. Izvolite. **Kundić, Stjepan (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče. Najviše ozljeda i smrti dešava se u prerađivačkoj industriji i u građevinarstvu. Od muškarci čine 78,1%, žene 21,9%. Na žalost kao što je bilo već puno put rečeno u današnjoj raspravi, dobro znamo da invalidi rada čine jako veliki udio u ukupnoj populaciji osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, pa je i taj prijedlog iskaz iskrene zabrinutosti za njihov status u našem društvu. Spomenuta je brojka 243 tisuće i 11 i spomenuto je da uz taj udio iznosi 50% od svih osoba s invaliditetom. Zašto se ovaj dan predlaže za nacionalni dan invalida rada. Naime, u Hrvatski savez udruga invalida taj taj dan obilježava danom invalida rada, te zbog toga razloga predlaže da se upravo 21. ožujak proglasi znači nacionalnim danom invalida rada. Ja mislim ipak da će tu tim danom bez obzira na ove primjedbe o brizi za invalide pridonijeti brojnim pozitivnostima koje su tu istaknute, a to je kao prvo senzibilizirati društvo za ove probleme, edukaciji pod dva, i jedan u stvaranju klime za sprečavanje ozljeda na radu i profesionalnih bolesti. Prema tome, podržavam prijedlog o proglašenju 21. ožujka kao nacionalnog dana invalida rada.

Kao što smo već čuli u Republici Hrvatskoj evidentirano je 243 tisuće invalida rada, međutim moramo biti svjesni činjenice da se do ozljede na radu radilo o zdravoj populaciji i upravo zbog toga te ljude ne smijemo stavljati izvan sustava rada, te u okviru njihovih mogućnosti ih uključivati u svijet rada. Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji zapošljavanju osoba s invaliditetom prava koja se mogu ostvarivati nakon provedenog postupka i utvrđivanju invaliditeta su i profesionalna rehabilitacija, pravo na zapošljavanje pod određenim općim uvjetima na tzv. otvorenom tržištu rada, zapošljavanje pod posebnim uvjetima u zaštitnim radionicama, a tu spada i samozapošljavanje, odnosno otvaranje vlastitog obrta, vlastitog trgovačkog društva, odnosno obavljanje samostalne djelatnosti u obiteljskom gospodarstvu. Prema tome, vidimo da iz zakonske regulative vidljiva je mogućnost zapošljavanja i bolje je to rješenje zapošljavati invalide rada na adekvatnim mjestima jer time dobivamo i zadovoljnog pojedinca, a samim time i zadovoljno društvo. Na taj način osiguravamo i moto pod kojim ujedinjene nacije obilježavaju međunarodni dan osoba sa invaliditetom, a i obljetnicu opće deklaracije o ljudskim pravima, a to je dostojanstvo i pravda za sve. Ja pozdravljam 21. ožujak kao obilježavanje nacionalnog dana invalida rada, ali nemojmo stati na tome tek simbolično. Imajmo na umu uzroke nastanka invalidnosti, te skupine naših sugrađana i razmišljajmo o prevenciji, razmišljajmo o boljoj zaštiti na radu. Prema tome, dragi kolege podržavam prijedlog, ali naglašavam da je neodgovorno predlagati ovaj dan, a ne rješavati problem spomenutog salonita koji dovodi do invaliditeta, odnosno što je kolega Dorić govorio o psihičkom zdravlju koje isto tako može dovesti do invaliditeta, a znamo što je bilo sa Zakonom o mobbingu. Hvala lijepo. Hvala. I gospođa zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Ja zaista osobno nemam ništa protiv toga da mi 21. ožujka proglasimo nacionalnim danom invalida rada, iako nisam osobito sigurna da će to proglašavanje toga dana i njegovo prigodno obilježavanje išta značajno promijeniti u statusu invalida rada, odnosno u sprečavanju ozljeda na radu. Postoji i svojevrsna moda ovdje u hrvatskom Parlamentu zadnjih nekoliko godina da kada ne htijući ili ne znajući ili iz ne znam kojih razloga ne želimo nešto konkretnije ili većina ne želi nešto konkretnije učiniti za neku populaciju, onda proglasimo nacionalni dan. Ja mislim da mi gotovo svaki tjedan imamo nacionalni dan nečega. I u tom smislu želim reći da, kolegice i kolege, osim nas u ovoj dvorani i naših kolegica i kolega zastupnika koji danas nisu u dvorani, ali nitko drugi nema moć promijeniti neke stvari. I naša moć je bitno veća od same iskazivanja deklarativne podrške ovoj ili onoj skupini građana, u ovom slučaju invalida rada. I u tom smislu želim reći samo dvije stvari koje su direktno u našoj nadležnosti, a koje smo ili učinili krivo ili smo uopće propustili učiniti. Tijekom 2007. mi smo donijeli Zakon o Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja radnika na radu. Taj zakon je pripreman tijekom 2006. godine po podacima samih specijalista medicine rada, zapravo bez ikakvog znanja struke i negdje je taj novi zavod profunkcionirao 1.1.2008. godine. Ljudi koji su dugogodišnji specijalisti medicine rada kažu da je taj zakon imao nesagledive negativne posljedice za radnike koji su donošenjem zakona trebali dobiti navodno još bolju zdravstvenu zaštitu, obzirom da je voljom većine u zakon, da tako kažem, ugurana odredba da specijalisti medicine rada preuzimaju od obiteljskih liječnika, odnosno od primarne zdravstvene zaštite i kompletno zbrinjavanje i liječenje ozljeda na radu što je dovelo do toga da mnogi i bolesni i povrijeđeni radnici lutaju od jedne ambulante do druge, kao još jedan niz formulara i administrativnih prepreka i novih obrazaca i onako previše administrativni sustav. Djelatnost specijaliste medicine rada koja je primarno trebala biti da periodično pregledavaju radnike na mjestima s posebnim uvjetima rada, sudjeluju u odborima zaštite na radu i pri procjeni opasnosti, kontaktiraju sa radnim organizacijama zbog eventualnih zdravstvenih problema radnika, pregled analize radnih mjesta i edukacije i sl. nešto što je njihov primaran posao specijaliste medicine rada pretvoren je zapravo u posao primarne zdravstvene zaštite. Mi time zapravo nismo uopće ostvarili ono što sada želimo deklarativno podržati. Na neki način prevenirati i educirati ljude. To nećemo postići time da donesemo deklaraciju. Dobro 21. ožujka će biti Dan invalida rada. To možemo postići tako da promijenimo zakon. To je naš posao. Druga stvar koja me već godinama boli, to je nejednakost osoba s invaliditetom obzirom na način stjecanja invaliditeta. Po meni osoba bez ruke ili osoba bez noge ili osoba bez ruke i bez noge neovisno kako je taj invaliditet stekla. Osoba u kolicima je osoba u kolicima. Osoba bez oka je osoba bez oka. A danas imamo u ovom području zapravo jednu nevjerojatnu diskriminaciju svih ovih civilnih invalida. Bilo da su invalidi zbog ozljede na radu ili zbog nekakvih drugih okolnosti. I kolegice i kolege nitko osim nas u ovoj dvorani to ne može promijeniti. I tu nepravednost prema civilnim invalidima i invalidima rada neće promijeniti ako proglasimo Dan zaštite invalida rada. To mogu promijeniti drugi propisi. Stoga ja evo molim i naš Odbor za rad koji se pojavljuje kao predlagatelj ove inicijative koja je ponavljam je dobra i može pripomoći, da na tome ne stane. Jer ako Odbor za rad stane samo na tome, da da inicijativu da nešto deklarativno obilježavamo i podržavamo, a naš posao je bitno više od samih deklaracija, onda mislim da će pokazati da zapravo to što su nam kao članice i članovi Odbora za rad i socijalno i socijalno partnerstvo predložili, zapravo nisu ozbiljno mislili i da je na neki način ovaj prijedlog licemjeran. A to nadam se nije bila intencija predlagatelja ovog dana. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Završni osvrt predstavnik predlagatelja predsjednik Odbora za rad i socijalno partnerstvo, gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa. Ja mogu samo izraziti zadovoljstvo što iz rasprave svih zastupnika vidljivo je da je ustvari Odbor za rad i socijalno partnerstvo dobro učinio i normalno da je tu i Ministarstvo za obitelj, branitelje i međugeneracijsku solidarnost pokazalo isto tako taj svoj osjećaj da se podrži prijedlog Hrvatske zajednice udruga invalida rada, da se 21. ožujak proglasi Danom invalidom rada. Pa upravo i je to cilj da se tog dana malo više, malo bolje progovori o problemima invalida rada. Ne mislim da samo taj dan treba, sigurno slažem se sa svima da treba uključiti sve mehanizme inače svih institucija kako bi se spriječilo da ne dođe do povećanja invalida rada. Znači da imamo što manje invalida rada. To je posao svih nas zajedno. Ali to sigurno nije nikakva moda proglašavanja Dana invalida rada, nego je to upravo pokazatelj koliko se ima sluha, koliko je to jedna humana stvar da se poštuje prijedlog Hrvatske zajednice invalida rada, da se proglasi 21. ožujak Danom invalida rada. Hvala lijepo. Hvala. Zaključujem raspravu.